Prelazimo na 9. točku, a to je 9. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zakonodavstvo Člankom 60. Poslovnika utvrđeno je da Odbor za zakonodavstvo ima predsjednika, potpredsjednika i 11 članova iz reda zastupnika i još 9 članova imenuje se iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika. Sad opet molim predsjednika Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove gospodina Šime Lučina da iznese prijedlog. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Na istoj sjednici odbor je utvrdio sljedeći prijedlog: za predsjednicu Ingrid Antičević Marinović, za potpredsjednika magistar Josip Salapić, za članove Vesnu Fabijančić Križanić, Peđu Grbin, Dragica Zgrebec, Tomislav Saucha, Srđan Jurković, Višnja Fortuna, magistar Deneš Šoja, Nikola Buljanić, Stjepan Milinković, Ivan Šantek i Sunčana Glavak. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. Nema zainteresiranih. Zaključujem raspravu. Dajem na glasovanje prijedlog odbora. Tko je za?

Vesna Fabijančić Križanić, Peđa Grbin, Dragica Zgrebec, Tomislav Saucha, Srđan Jurković, Višnja Fortuna, Deneš Šoja, Nikola Buljanić, Stjepan Milinković, Ivan Šantek i Sunčana Glavak. Čestitam na izboru i želim puno uspjeha u radu.